Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je - Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2011. godinu Izvješće je dostavio Hrvatski olimpijski odbor. Prijedlog izvješća primili ste poštom. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mladež i sport. Izvješće tog odbora ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Josip Čop, poštovani tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora. Izvolite poštovani. **Čop, Josip** Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici Hrvatskog sabora. Prije svega želio bih vam prenijeti pozdrave gospodina Zlatka Mateše koji je kao član izvršnog odbora europskih olimpijskih odbora boraveći u Andori imao određenih srčanih problema zbog njih je 29. prošlog mjeseca morao u Barceloni biti podvrgnut operativnom zahvatu. On je ovog trenutka u Zagrebu, dobro se osjeća i fizički će biti prisutan na izbornoj sjednici skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora 12. studenog kao jedini predsjednički kandidat. Nadam se da će u budućnosti naravno on pred vas izlagati ovo izvješće. Materijal koji ste dobili i koji imate kod sebe možete promatrati kroz dva aspekta, kroz programsko i kroz financijsko. Promatrajući ga sa programskog aspekta konstatiramo da Hrvatski olimpijski odbor ima 85 članica, od toga 38 olimpijskih, 32 neolimpijska sportska saveza, 2 pridružena, 13 udruga i ustanova te 20 županijskih sportskih zajednica i Grad Zagreb. Tijekom 2011.godine naši su sportaši osvojili 415 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim europskim kupovima i na natjecanjima mlađih dobnih kategorija. U istom vremenu bilo je 326 plasmana od 4. do 8. mjesta. Prema zakonu o sportu Hrvatski olimpijski odbor izdaje javni dokument koji se zove kategorizacija sportaša. Tijekom 2011.godine Hrvatski olimpijski odbor izdao ih je 3614. Hrvatski olimpijski odbor brine i o sportu na lokalnoj razini kroz niz razvojnih programa, ja ću spomenuti neke, od sportske škole do olimpijskih igra, aktivne zajednice, olimpijski festival dječjih vrtića kao izvorni program Hrvatskog olimpijskog odbora u kojem je u 43 grada sudjelovalo 365 dječjih vrtića sa 13 899 sudionika, to znači djece. Potom imamo zajedničke programe sa Hrvatskom lutrijom, akciju Hrvatski olimpijski dan u kome je prema pisanim izvješćima diljem Hrvatske sudjelovalo 68000 građana i Međunarodni olimpijski dan u kojem je po prvi puta sudjelovalo 500 djece iz Zagreba i Samobora. Tijekom 2011.godine hrvatski sportaši su sudjelovali na niz višesportskih priredbi kao što su zimska univerzijada, zimski i ljetni europski olimpijski festival mladeži, ljetna univerzijada. Bavili smo se naravno i pred olimpijskom godinom kao najvažnijim projektom koji je slijedio godinu poslije u kome je sudjelovalo 79 sportaša, od toga 33 evidentnih, 30 potencijalnih A i 16 potencijalnih B. Isto smo tako bili u drugoj godini projekta zimskih olimpijskih igara … u kome je sudjelovao 21 sportaš i vodile su se pripreme za olimpijske igre mladih koje su bile početkom 2012.godine. Ono sa čime smo posebno zadovoljni, rekao bih i ponosni je pet razvojnih programa za sportaše, od kojih prvi započinje već od 12.godine sportaševe dobi. To je program 1 ili program potpore sportašima mlađih dobnih kategorija u kojem je sudjelovalo 90 sportaša u 28 sportova, individualni program posebne skrbi o mladima u kojem je sudjelovalo 87 sportaša u individualnim sportovima i 55 u ekipnim sportovima. Program kvalitetnih sportaša u kojem je sudjelovalo njih 58 u 14 sportova, program potpore sportašima u pred olimpijskom razvojnom programu sa 8 sportaša i Program potpore sportašima u ekipnim sportovima u predolimpijskom kvalifikacijskom ciklusu sa 44 sportaša. Ukupno 342 sportaša, ako pribrojimo i ove olimpijske kandidate 79, dakle preko 420 i ono što posebno valja istaknuti da svi sportaši sa današnje perspektive kada su sudjelovali na Olimpijskim igrama su barem u jednom dijelu svoje sportske karijere bili u jednom od razvojnih programa HOO-a. Bavimo se naravno Bavimo se naravno i strukom i trenerima. HOO ima 5 razvojnih programa za trenere vrhunski u kojemu je participiralo 16 trenera, zatim treneri za razvoj ekipnog sporta njih dva, kvalitetnih trenera bilo je 27, trenera trenera mlađih dobnih kategorija 22 i trenera za razvoj pojedinog sporta 10, ukupno 77. I zajedno sa sportašima želim naglasiti da je 600 osoba

informatizacija, marketing, informiranje, izdavaštvo, olimpijska solidarnost, a posebno smo sretni što smo naišli na razumijevanje Ministarstva obrane RH sa kojim imamo sporazum i koje je zaposlilo 21 sportaša kao djelatnu vojnu osobu. Od tog 21 sportaša koji su bili djelatne vojne osobe njih 14 je sudjelovalo na Olimpijskim igrama. Olimpijskim igrama. U HOO-u ima 58 zaposlenika, 3 magistra znanosti, 25 osoba sa visokom stručnom spremom što znači da je gotovo 50% zaposlenih visoko obrazovanih. Ono što također posebno želim istaknuti da poslovanje HOO-a kontrolira čitav niz kontrolnih mehanizama kao što je Nadzorni odbor, Unutarnja revizija, Komercijalna revizija, Državna revizija i na koncu Sabor RH s time da napominjem da su nalazi Komercijalne revizije i Državne revizije bezuvjetni. To znači da za svoje poslovanje imaju najbolju moguću ocjenu. Financijsko poslovanje HOO-a govori da su naši prihodi iznosili 125,3 milijuna kuna, da su naši rashodi iznosili 120,2 milijuna kuna i to u financijskom rezultatu govori da smo imali 5 milijuna više prihoda nego rashoda. Obzirom da smo u 2011. godini iz 2010. prenijeli 11,3 milijuna kuna viška imali smo tijekom 2011. godine 16,4 milijuna kuna viška sredstava koje smo rasporedili na obaveze koje su iznosile 1,7 milijuna kuna tijekom 2011. godine, potom angažirana sredstva 5,7 milijuna kuna one se odnose na akontacije i avanse namijenjene pripremama i smještaju za Olimpijske igre u Londonu i povećanje temeljnog kapitala za Sportsku televiziju za 1,5 milijuna kuna. Tako da je stvarni višak bio 8 milijuna 19 tisuća a taj navedeni višak prihoda HOO će odlukom skupštine 27.12.2011. godine potrošiti za programske obaveze 2012. godine u skladu sa programom i proračunom HOO-a. U daljnjem U daljnjem tijeku izvješća možete vidjeti tablice iz kojih se vidi koliko je novaca svaka članica HOO-a dobila iz redovnih izvora financiranja, ali i ovih razvojnih programa. Na str. 52. govorimo o Hrvatskoj olimpijskoj akademiji kojoj je osnivač HOO koja se bavi izobrazbom sudaca međunarodne kategorije, tečajevima, seminarima i savjetovanjima, međunarodnim stručnim skupovima a u zaključku da je Hrvatska olimpijska akademija tijekom 2011. godine realizirala 165 programskih akcija u čije su programske sadržaje bili uključeni 8 tisuća I na kraju Sportska televizija, dakle temeljem naputaka Konferencije Međunarodnog olimpijskog odbora u Danskoj koja je preporučila razvoj digitalnih i tv medija temeljem propalih pokušaja da se sa HRT-om pokrene sportski ili 3. kanal otvoren je natječaj za dobivanje koncesije specijaliziranog sportskog kanala

bio osnivač i jedini vlasnik Sportske televizije koja evo i danas funkcionira. Ona je počela sa svojim emitiranjem 4. travnja 2011. godine i zaista je u funkciji promocije sporta, ne samo u Hrvatskoj nego sporta uopće. Evo, ja vam se zahvaljujem na pažnji. Nadam se da nisam bio predug. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani tajniče HOO-a. Da li izvjestitelji radnih tijela žele uzeti učešće u raspravi? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo raspravljati po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi je HDZ i poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine tajniče pa dozvolite mi prije rasprave da uputim dobre želje kolegi Mateši za brzi oporavak i da se brzo nađe opet u sedlu Olimpijskog odbora. Žao mi je što nema ministra ovdje jer ovo je izvješće gdje je možda prilika da progovorimo o onim lijepim stranama u sportu jer nije sport samo kad se piše u crnim kronikama. Mislim da sportski uspjesi hrvatskih sportaša svima

kroz ovo izvješće treba govoriti s druge strane medalje kao o nečem plemenitom i o nečem dobrom. Međutim, kad govorim o ovom izvješću ja bih htio istaknuti nekoliko stvari za koje smatram da za koje smatram da ne HOO neko kako i jedinice lokalne samouprave tako i Vlada Republike Hrvatske treba dati malo više doprinosa kako kroz neke zakonodavne okvire tak isto i kroz potporu financijskih sredstava. Jer kad pogledamo financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora i prihode od 125 milijuna kuna, a istovremeno kad bi zbrojili kompletno prihode s kojima raspolažu zajednice športskih udruga ili športski savezi pojedinih gradova onda bi vidjeli koliko je to malo sredstva, a istovremeno u odnosu, zapravo koliko je to puno sredstava u odnosu na Olimpijski odbora, a pitanje je samo da li ta sredstva idu za onu što je namijenjeno, a to je razvoj prije svega mlađih dobnih kategorija i školski športskih kluba, ili se koriste za financiranje seniorskih kluba. Jer mislim da je to najveće pitanje, najveći upitnik kad govorimo o zajednici športskih udruga. Jer ono što Hrvatskoj u ovom trenutku fali kad cijeli svijet je povezao sport i gospodarstvo, kad se u sportu okreću veliki novci, kad praktički velike talente i vrsne sportaše kupuje još dok i nisi stasali oni koji imaju više novaca. Onda se postavlja jedno elementarno pitanje, kažem to nije stvar Hrvatskog olimpijskog odbora nego stvar i jedinica lokalne samoupravi i Vlade Republike Hrvatske, a to su ti tzv. školski športski klubovi. Jer mi koji smo mali, da tako kažem mlađi, sjećamo se onih natjecanja srednjoškolskih i fakultetskih u Gradu Zagrebu kad je recimo na finalu košarke ili rukometa bila prepuna Kutija šibica i iz tih mase velikih sportaša su se ustvari selekcionirali oni koji su odlazili u vrhunski sport i koji su se kasnije razvija, postizali sve one sjajne rezultate koje su postizali. Međutim, ima jedno pitanje koje ja sebi postavljam već dugi niz godina mislim da je vrijeme da se to postavi i ovom visokom Domu, a to su svi oni studenti, mladi koji završe fakultet za fizičku kulturu. Za te mlade ljude, a taj fakultet uopće nije lagan, da se razumijemo, izuzetno je težak, izuzetno je zahtjevan. Međutim, kolegice i kolege kad pogledate koliko tih mladih ljudi koji su završili taj fakultet danas naprosto stoji na burzi jer ne može dobit posao. Kažem to nije pitanje za Hrvatski olimpijski odbor, to je kad pogledamo definiciju krovna udruga, ali to je pitanje za sve nas, za Vladu, za saborske zastupnice, sve skupa i postavlja se elementarno pitanje zašto ti mladi ljudi se školuju 5 godina, zašto neću reći, grubo bi bilo reći gube vrijeme, i na kraju ne mogu uopće naći posao za ono za što su školovali. To je pitanje svima nama. I na kraju, sport i gospodarstvo. Sportski olimpijski centar Bjelolasica. Vjerojatno nedosanjan san mnogih sportaša, vjerojatno i političara, među njima sam i ja, treba pošteno reći. Definitivno ako Hrvatska može u turizmu ponuditi ovo sve skupa što može, onda može ponuditi puno i u sportskom turizmu. I Bjelolasica je sigurno mjesto gdje mnogi svjetski, ja dok sam bio predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza, onda je košarkaška reprezentacija se pripremala na Bjelolasici, nije hodala okolo. I svi sportaši koji su tamo došli su bili oduševljeni sa uvjetima i sa svim, na žalost nije se uspjela napraviti dvorana, nije se uspio napraviti bazen. bazen. Rekao sam grijeh i dok sam ja bio u politici, zapravo ministar da ne bi ispalo da prevaljujem na nekog drugog, ali tema za razmišljanje, tema za raspravu jer naprosto, kažem ako mnogi hrle u Hrvatsku ljetu uživati, onda mislim da imamo prostora i za sportske kampove i da smo sigurno za to prihvatljiviji i bolji nego Turska ili bilo ko drugi. I nema potrebe da naši sportaši idu niti u Sloveniju, niti u Tursku, niti bilo gdje drugdje nego naprosto prostor gdje se mogu pripremati, a kad ne bude onih komercijalnih sadržaja u onim nekakvim, da tako kažem minutama bez svijetla, onda se mogu tu pripremati i naši mladi sportaši po nekim povoljnijim uvjetima. I na kraju, za pohvalu svakako Sportska televizija, samo se iskreno nadam da će uskoro biti kvalitetniji program, a ne ovo što gledamo. ovo što gledamo. I klub HDZ-a će podržati ovo izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora. Žao mi je što je kolega Jovanović, ministar Jovanović otišao jer imao sam nekih pitanja, čisto kao sportaš sportašu, ne kako političar političaru. Jer mislim kad se radi o sportu da onda tu mora isto postojati nacionalni konsenzus jer sve ono što se negativno događa u sportu i na sportskim terenima je minimum u odnosu na ono lijepo što sport pruža tisućama mladih. Sutra ćemo imati, ja mislim dvije točke rasprave oko druge, nema boljeg instrumenta, doslovno instrumenta za borbu protiv ovisnosti za mlade od športa, vjerujete mi. I kolegice i kolege svi mi imao djecu u ovim ili onim godinama i naprosto ako imamo nekakav alat u rukama onda ga trebamo iskoristi. Sutra ja mislim da se prijavilo njih puno za raspravu o drogi i sutra će vjerojatno biti puno tu politiziranja. Ali ponavljam školski športski klubovi, bavljenje sa športom i tu ima negativnog da se razumijemo, doping je droga u športu i protiv nje se športske organizacije bore. Ali to je minorno u odnosu na ono koliko je toga pozitivnoga šport pruža mladim ljudima. Pruža im prije svega da shvate u tom športskom natjecanju gdje su njihove mogućnosti i da u principu u životu uvijek ide naprijed onaj koji je bolji, to je i u poslu i u svemu. Dakle, stječu jedne zdrave navike, a kroz to opterećenje tijela i svega, dakle najjači instrument za borbu protiv droge, nemojmo deklaratorno pričati, nego dajmo svaku školu školski športski klub, zaposlimo 300, 400, 500 klinaca da se bave sa športom u školi. Nemojmo dozvoliti da nam školske dvorane okupiraju okupiraju rekreativci od 9 sati navečer, dajmo da djeca treniraju do 11, rekreativci nek idu poslije 11. Jer nije dobro da djeca od 11 ili 12 godina imaju treningu u 11 sati navečer. Dakle, ovo je poruka prije svega nama, a ne vama iz Hrvatskog olimpijskog odbora, a vi to možete protežirati na neki drugi način. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje koje je bilo pitko, rekli ste, prijavljene su 4 replike. Prva je, prva replika i Sunčana Glavak. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo gotovo smo u nekakvom sportskom terminu. Da je sada na rasporedu neka utakmica vjerujem da bi bilo više kolega u sabornici i vjerujem da bi bilo više zainteresiranih barem za navijanje ako već ne raspravu kada je riječ o sportu. Kolega Šuker dobro ste primijetili meni je žao što nema ministra Jovanovića. Naime i na odboru izrazila sam žaljenje što Hrvatski olimpijski odbor nije uspio u svojoj namjeri a to je bilo da vrhunski sportaši dobiju u našem zakonu i ono što imaju u zakonima nekih drugih zemalja u okruženju, a riječ je o pedesetak vrhunskih sportaša koji bi na taj način svi oni koji nisu osigurali svoju egzistenciju dakle a tu ne govorimo o vrhunskim sportašima odnosno nogometašima već o svima ostalima da bi na neki način bili i financijski zbrinuti jer kada se radujemo njihovim rezultatima i kada se veselimo s njihovim rezultatima mislim da smo im tada dužni to pokazati i na takav način. Kolega Šuker dobro ste rekli bit će sutra ujutro dvije teme vezane su uz ovisnost pa bih željela u tom kontekstu pohvaliti Hrvatski olimpijski odbor. Naime, oni skrbe i onima najmanjima tzv. Olimpijadom dječjih vrtića što je za svakog roditelja iznimno uzbudljivo i za svako dijete pa ću tako samo iznijeti podatak da je na Olimpijadi dječjih vrtića sudjelovalo 13899 mališana iz 365 vrtića. To su ta djeca koja se socijaliziraju i stječu neke navike već od najmanjih dana, a naravno njihovi roditelji dobrano gube živce jer već u toj dobi smatraju da njihovi mališani baš moraju biti najbolji u disciplini u kojoj se natječu. Još jedna pohvala Hrvatskom olimpijskom odboru što je naravno vezano uz olimpijski ciklus uz olimpijadu a to je da su povijesni rezultat ostvarili u financijskim pokazateljima tako da su najviše novaca uspjeli prikupiti pa evo i to je na neki način čestitka. I završit ću gospodine predsjedniče, vidim da mi je isteklo vrijeme. Željela bih samo skrenuti pozornost da se treba postaviti da se treba postaviti pitanje oko kriterija i načina financiranja odnosno izdvajanja sredstava za sve veće potrebe za čak 85 saveza ako sam u pravu, trebalo bi vidjeti može li Hrvatski olimpijski odbor ipak to sve sam. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Sljedeća replika, ispričavam se odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolegice Glavak kada ste digli pločicu za repliku znao sam da ćete pokrenuti ovo pitanje brige za sportaše koji su … aktivni sportaši, nažalost vrlo teško zarađuju za život iz milijun razloga. Mnogi od njih su se nažalost našli na marginama društva iz ovo ili onog razloga, nekad vrhunski sportaši međutim nemaju svi sportaši milijunske ugovore i nisu se svi sportaši kroz aktivno bavljenje sporta osigurali za cijeli život. Nažalost mnogi od njih su imali vrlo malo osim stipendije i nekakvih sitnih ugovora ništa, međutim kroz bavljenje vrhunskim sportom i to je ona jedna dodatna opasnost. I to je možda najveći problem bavljenja vrhunskim sportom u Hrvatskoj za razliku od Amerike i nekih drugih zemalja gdje je to jasno definirano da škola i sport moraju ići paralelno jedno s drugim i naprosto neki vrhunski sportaši u Americi ne mogu se baviti sportom na na koledžu ako ne polažu ispite. Nažalost kod nas se događa da mnogi vrhunski sportaši zapostave školu ne završe nikakvu školu mnogima se nažalost dogodi ozljeda, mnogima dođe kraj karijere i naprosto nemaju od čega živjeti. Osvajači su olimpijskih medalja, bili su nacionalni heroji, nacija se ponosila s njima i onda u trenucima kada im treba pomoć ti ljudi ne očekuju nikakvu milostinju možda čak očekuju samo da im se da neko radno mjesto gdje mogu mogu raditi ono što znaju jer nemaju nažalost ispunjenu zakonske zahtjeve a to je škola i u trenucima kada dođu do određene starosne dobi da dobiju mirovinu. Mnogi su dobili mirovinu na ovaj ili onaj način međutim mislim da i sportaši trebaju to dobiti i na kraju krajeve to je greška svih prethodnih vlada vlada što nismo mogli naći politički konsenzus da riješimo problem vrhunskih sportaša. Ponavljam nisu svi imali milijunske ugovore nažalost najveći broj osvajača olimpijskih medalja i danas trofejnih sportova gdje su relativno dobri ugovori. Danas svi u košarci i u rukometu i u vaterpolu dobri ugovori za vrhunske sportaše. Nažalost prije 20 godina to su bili vrlo slabi ugovori ti igrači se danas nalaze na marginama društva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Nada Turina Đurić. Izvolite. Hvala lijepa. Evo potaknuo me gospodin Šuker kolega Šuker u svojoj diskusiji da ustvari postavim jedno pitanje i još par naznaka što sam htjela reći o diskusiji ali vidim da je rasprava nekako na zalazu općenito pa se nisam javila za diskusiju. Naime, pitanje vezano uz HOC Bjelolasica i planove upravitelja mislim da je Hrvatski olimpijski odbor taj koji je neposredno zadužen. Što će biti u vezi sa time s obzirom da znamo da kamp sportski kamp je ustvari u ovom trenutku zatvoren. Naime to je trebao biti nekakav poligon kamp za pripreme naših sportaša posebno za visinske pripreme. I u kontekstu toga me zanima da li Hrvatski olimpijski odbor inicira određene projekte vezano upravo uz olimpijske sportove gdje smo evo unatrag nekoliko sportskih ciklusa natjecanja na olimpijadama pokazali i dokazali da imamo izvrne ponajbolje sportaše na svijetu. Pa me zanima osim što smo konkretno izgradili sportske dvorane za rukomet od kojih doduše bi vjerojatno moglo ih je biti sagrađeno 30, 40 širom Hrvatske a ne 4, 5 velebnih kakve jesu, dali postoji nekakva strategija u kojem vi kao Hrvatski olimpijski odbor naprosto ističete upravo te sportove gdje smo najizvrsniji a gdje nemamo dovoljno infrastrukture kao što konkretno vaterpolo pa nemamo definitivno definitivno dovoljno kvalitetnih zatvorenih bazena u Hrvatskoj zatim streljači to pouzdano znam nemaju dovoljno mjesta za pripreme u streljanama. braću Kostelić odnosno sada samo Ivicu Kostelića mi u Hrvatskoj nemamo nijednu alpsku stazu za pripreme naših skijaša niti jednu. Osim Zagreba koji mislim da se ne može definitivno stavit u rang takvih sportskih centara koji bi to mogli … pa me zanima da li u tom smislu Hrvatski olimpijski odbor išta čini. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa teško je odgovorit kolegici Đurić, ona je ustvari raspravljala sa kolegom Čopom, ali dozvolite mi samo da onaj dio replike koji se odnosi na Olimpijski centar je olimpijski centar a nije u nadležnosti Hrvatskog olimpijskog odbora nego Ministarstvu znanosti. Dakle i tu je isto jedna priča sa sportskom dvoranom ovakvom, onakvom, sa tribinama, sa svim, iako gore treba … sportska dvorana i ništa više. Sportska dvorana za gledatelje je dole u Ogulinu gdje ima gledatelja. Tako da i tu su bile nekakve iluzije. A što se tiče ovih rukometnih dvorana da i tu jedanput zatvorimo priču, pogledajte kolegice Đurić svugdje u Europi zašto služe takve dvorane, koncepcijski i projektno su ove dvorane isto tako napravljene za odvijanje niz gospodarskih, kulturnih, koncertnih priredbi. Prema tome, onaj tko upravlja tom dvoranom bi trebao tu dvoranu napuniti, što je ona napravljena i što se ne puni to je drugi par cipela. Ali trebate otići u svijet i vidjeti, bilo gdje u Europi vidjeti kako te dvorane, kako funkcioniraju, što u jednom Zurichu takva dvorana znači, ista ovakva dvorana kao u Zagrebu. Sve kulturne, gospodarske priredbe veće ako danas pjeva Pavarotti za dva dana igraju tamo hokejaši i te dvorane sportske mogu biti jedino isplative ne takav način, na nikoji drugi načini. Odite u Ameriku pa ćete vidjet, danas se igra hokej, sutra se igra košarka, preksutra je nekakav koncert. Jedino objekti mogu biti iskorišteni na takav način. Ako zagrebačka arena otvori vrata za jedan megaprojekt jedanput u 15 dana normalna stvar da je ona neisplativa. Ista priča je i sa Varaždinskom dvoranom, a o splitskoj da ne govorim. Osječka i porečka su druga priča, one se koriste u svakodnevno obavljanje nastave, zato imaju jednu sasvim drugačiju priču. Ali kažem, i te naše sportske dvorane da se koriste za ono za što su i kako su koncipirane, namijenjene, ne bi imale problema jer kažem sigurno da u zagrebu ima niz, počevši od kongresnog turizma. Ja ću vam reći samo da sam bio u prilici kad je bila 10-godišnjica utakmice Cataluna-Hrvatska u Barceloni da je u sportskoj dvorani gdje smo mi igrali utakmicu sa Catalunom pred 25000 ljudi, dan prije toga bio kongresor talijan … 10 tisuća ljudi. **Leko, lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Vladimir Bilek. Izvolite. **Bilek, Vladimir (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvaženi kolega Šuker, rekli ste što se tiče Bjelolasice kao jedan nedosanjani san. Ja mislim da dijelimo mišljenje ovdje, tj. da mogu reći u ime svih da stvarno iskreno nam je svima žao što se to desilo što se desilo tamo u našem olimpijskom centru, međutim možemo ustvrditi da je Bjelolasica konstantno primala velika sredstva iz državne blagajne i konstantno su radili sa minusom, znači nikad nije postiglo. Ovaj dio mogu razumjeti u ovom dijelu kod nedostatka snijega itd., ja sam osobno tamo često puta bio. Međutim imamo i druga središta u Republici Hrvatskoj, evo da spomenem naše daruvarske toplice recimo kao jednu od mogućnosti gdje konstantno pokušavamo privući i pripreme sportaša i sve ostalo, a mislim da bi se tu stvarno sredstva trebala malo proširiti i decentralizirati, ne samo da se ide u ovakve velike centre nego baš nam je budućnost recimo pogotovo u kontinentalnom dijelu ne samo kroz kontinentalni turizam nego prije svega kroz zdravstveni, rekreacijski i naravno prije svega sportski turizam pa se nadam da ćemo uskoro imati i pripreme naših sportaša u našem kontinentalnom dijelu Republike Hrvatske, ne da nam svi odlaze u Sloveniju ili negdje drugdje na pripreme, a resora stvarno imamo dovoljno. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Prije nego što počnem s replikom prije svega želim izraziti želje za brzo ozdravljenje gospodina Mateše da nam se vrati u Hrvatsku. Naime kolega Šuker, svaki put kad raspravljamo o izvješću Hrvatskog olimpijskog odbora uvijek potežemo iste teme, dakle ono kako riješiti problem, nije problem nego zaslužni sportaši kako ih nagraditi, kako učiniti to da da i nakon karijere, svjetske karijere u kojoj su osvjetlali obraz Hrvatske bili naš ponos i dika, da budu adekvatno i da kažem materijalno osigurani i nagrađeni. O Bjelolasici ne bih govorio, zapravo u većem dijelu vašeg izlaganja se potpuno slažem s vama i zaista bi morali kao što ste već sami rekli, već jedanput dogovoriti se, napraviti jedan politički i svaki drugi konsenzus da i u Hrvatskoj imamo Bjelolasicu ili pak kako je rekao kolega Daruvar ili neke druge destinacije kako bi sportaši mogli dolazit na kompletne pripreme. Dakle kažem kompletne ili cjelovite, to se podrazumijeva. Recimo mene uvijek boli kada vidimo da su naši nogometaši otišli, reprezentacija u Čatež, u Sloveniju na pripreme. Pa zar baš, klima je ista, podneblje isto, ne znam što to Čatež pruža više nego što bi pružile daruvarske toplice ili nekakav naš Bizovac. Evo bili su u Osijeku pa su odlično igrali, bili su toliko nadareni i motivirani da je to bilo fantazija. Nogometaši, govorim o reprezentaciji protiv Walesa. A što se tiče skijaških staza pa jasno je da mi ne možemo, naša najveće planina je 1650m gospođo Turina, to znate, vi se skijate na Platku, ali ne može se jedan Kostelić postići vrhunsku formu na Platku ili na Sljemenu itd. Zna se zašto se odlazi u bijeli svijet na 3000m visine, 2500, gdje su tamo drugačije staze, drugačiji uvjeti. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. I peta replika, poštovana zastupnica Ana Komparić Devčić. Izvolite. **Komparić Devčić, Ana (SDP)** Hvala predsjedniče. Pa evo pri kraju današnjega dana imamo zaistinu jedno izvješće pred nama koje ja mislim svi se ovdje možemo složit apsolutno za pohvaliti i ja mislim da nema ovdje osobe koja se ne ponosi radom i trudom i rezultatima koje postižu naši sportaši i mogu se djelomično složit s kolegom Šukerom kad govori o školskom sportu. Školski sport jest nešto o čemu mi moramo jako razmišljat, nešto što nije zaživjelo i nešto što se ne provodi u Republici Hrvatskoj činjenica je da je to najbolja prevencija ovisnosti, bilo koje vrste ovisnosti i apsolutno se s vama slažem, ali je problem u RH što vam se dešava da zapravo ista djeca igraju za klubove i za škole. I tu je problem. Dakle, mi nismo omasovili sport, mi nismo uveli novu djecu